Željko (HDZ)** Sada bi smo prešli na sljedeću točku, a to je : - Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći, provo čitanje pz br. 121 Predlagatelj zakona je klub zastupnika Hrvatskih laburista stranke rada. Prijedlog akta primili ste poštom.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 Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje i očito predstavnik predlagatelja želi dodatno obrazložiti prijedlog, pa će gospodin uvaženi zastupnik Dragutin Lesar u ime Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Naravno da ću iskoristiti pravo predlagatelja da dodatno obrazložim, ali ne predugo jer cijenim vrijeme sviju nas i želim da čim više toga danas raspravimo. Dakle, opet imamo jedan prijedlog zakona za koje je Vlada dala negativno mišljenje i koje je sigurno čista demagogija i populizam. I opet će se u medijima predstavnici vladajuće koalicije reći da samo kritiziramo, a ništa ne predlažemo. Zakon o minimalnoj plaći u trenutku njegove rasprave i donošenja u Saboru izazvao je i tada velike polemike, različita tumačenja, i stavove i upozorenja da sama odredba članka 4. zakona iz 2008. može u provedbi proizvoditi probleme. I naravno došlo je do prvoga problema u trenutku kada je trebalo primijeniti formulu izračuna udjela minimalne plaće u prosječnoj u odnosu na rast bruto društvenog proizvoda, gdje se dogodilo to da bruto društveni proizvod nije rastao pa se udio minimalne plaće u prosječnoj nije mogao povećati. Međutim, u zakonu nije bilo predviđena mogućnost da se minimalna plaća smanjuje ako pada bruto društveni proizvod i tako je Državni zavod za statistiku po službenoj dužnosti već 3 godinu objavljuje isti podatak o visini minimalne plaće koji je u trenutku usvajanja zakona iznosio 39% prosječne plaće. Cilj je bio da se udio minimalne u prosječnoj postupno povećava. Prvi start je bio sa 39%. Ta nesretna formula iz zakona nije povećala s 39 na 40, 41, 42 nego je spustila na 36% i u ovom trenutku isto imamo situaciju da je iznos minimalne plaće negdje oko 36% Mi smo predložili po nama razumno rješenje, da od danas usvajanja ovog zakona do lipnja iduće godine visina minimalne plaće iznosi 40% prosječne plaće. Dakle od onih željenih 39 kada se zakon 2008.donosio digli smo to na 40, a da se svaku kalendarsku godinu, a ta promjena dolazi u lipnju a ne početkom kalendarske godine zbog osnovice na koje se ona računa i kada su podaci poznati dakle da se svake godine iznos ili udio minimalne u prosječnoj plaći povećava za 2%-tna poena kako bi 2017.ona iznosila 50%. Dakle ne najedanput, ne odjednom nego postupnom najprije na 40, a onda postupno do 50. do 50. Želim vjerovati da ovo obrazlaganje na 40% ili tumačenje da je to nužno potrebno i da je to bio cilj i tada kada se Zakon o minimalnoj plaći donosi ne treba nitko. Jer ako je 2008.donja granica snošljivosti bila 39% prosjeka onda razlog ili opravdanje da bi danas trebao biti 40% nakon podataka o kretnju inflacije samo u toku ove kalendarske godine, argument je više. 50% zašto? Međunarodna organizacija rada u dva navrata do sada se obraćala vladama članica i upozoravala da politika minimalnih plaća koja je do sada prisutna ne samo u Europi nego i u svijetu dovodi do sve veće dohodovne nejednakosti, da su razlike između dohotka primanja stanovništva počele biti prevelike i da ona sa sobom nose tempirajuću bombu, da politika štednje odnosno samoštednje ne daje gospodarski oporavak i da povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći treba promatrati i u kontekstu ukupne gospodarske politike. Vlada se očitovala na naš prijedlog, najprije nam je zamjerila da u obrazloženju stanja nismo davali dovoljno podataka i argumenta citiram "makroekonomska kretanja broju radnika zahvaćenim minimalnom plaćom kao niti o razlici podataka o prosječnoj plaći isplaćenoj u pravnim osobama u odnosu na prosječnu plaću u gospodarstvu". Svi ti podaci su javno dostupni. Sada jedino ako je Vlada tražila da im ja to ja prikupim pa da dam da oni znaju kakvi su ti podaci. Podaci govore kada se svake godine u ožujku Zavod za statistiku obračuna tzv. distribuciju plaća, govore o tome da 22% zaposlenih prima plaću od manju od 3 tisuće to su službeni podaci, da 55% zaposlenih prima plaću manju od 5 tisuća kuna, a da ispodprosječnu plaću ili do prosječne plaće prima 67% zaposlenih. Druga nam je zamjerka o mišljenju Vlade da ovakav prijedlog treba pokušati usuglasiti sa socijalnim partnerima. 11.travnja 2012.godine 5 sindikalnih središnjica, a ovaj papir dobio sam prije nekoliko dana tek, dakle 12.travnja 2012. 5 sindikalnih središnjica se obratilo ministru gospodinu Hvala vam. da ona dosegne 50% što je bila i intencija zakona prilikom donošenja dakle sindikati potvrđuju da je intencija zakona 2008.bila da postupno on dođe do 50%. Dakle jedna strana socijalnog partnerstva stoji na istim stavovima kao i mi. Istina je mi nismo tražili mišljenje Udruge poslodavaca ali tu ulogu je u svom mišljenju odradila Vlada koja je rekla da je protiv toga i da traži drugačije rješenje. Vrijeme brzo leti. Mi smo pri kraju godine i svaka plaća i svako primanje i svaki mjesec 200 kuna veća ili manja plaća. Statistički gledano je ništa ali za one koji ju primaju vjerujte ona odlučuje o količini kruha i mlijeka koji će se u obitelji kupiti. Još nešto, prilikom usvajanja zakona dio industrije znam tekstil na pamet, koža i obuća da li još nešto i drvo je bio za prve 4 godine primjene toga zakona sa sniženom minimalnom plaćom jer se procijenilo da te 4 godine oni kao nisko akumulativni dio gospodarstva bi trebali doći do toga da budu izjednačeni svi. i te 4 godine su oni imali nižu minimalnu plaću. I to je bilo prelazno razdoblje dato čak sporazumno ako se sjećam dobro sindikata i poslodavaca upravo tekstila, kože, gume, obuće i drvara jer su bili svjesni da nagli prelazak i rast visine minimalne plaće bi im mogao ugroziti radna mjesta u tom trenutku. I tada sam spominjao da postoje različiti modeli minimalnih plaća ali Hrvatska se čvrsto opredijelila na jedinstveni iznos minimalne plaće za sve. Postoji model znate koji propisuje minimalnu plaću po sektorima po profitabilnosti. Tako još davne 1985.za tadašnji privatni sektor obrt i zanatstvo su minimalne plaće u kolektivnim ugovorima ako nećete vjerovati '85.godine kompletni privatni sektor tada je bio razvrstan u 4 profitabilna razreda i svaki je imao svoj iznos minimalne plaće zavisno od profitabilnosti, a unutar svakog profitabilnog sektora su postojali izračuni minimalne plaće po UKR, uvjetno kvalificiranom radniku što je sprečavalo da istu minimalnu plaću imaju ljudi bez kvalifikacije, profesori, doktori, inženjeri i svi ostali. Taj model je bio ponuđen 2008. i tada vladajući i oporbeni i sindikati i poslodavci su bili protiv njega, dakle tada nitko nije prihvaćao model sektorske minimalne plaće osim izuzetaka za tekstil, kožu, gumu i drvo. Problem visine minimalne plaće tinji 3 godine. Sindikati su u travnju tražili pregovore i hitno rješenje problema, mi smo sada u listopadu mjesecu. Vlada veli, diše oprostite da traži novo rješenje i mediji prenose danas ako se ne varam ili jučer da su na nekakvom tragu jednostrane odluke jer se sa sindikatima nisu dogovorili. Sabor sada ima mogućnost prihvatiti ovaj prijedlog koji je po modelu, cilju istovjetan onome koji je bio i 2008. doseći 50% prosječne plaće koji je sukladan preporuci Međunarodne organizacije rada koje je primila i naša Vlada, koji je sukladan postupnom povećanju kako odjedanput ne bi preopteretili troškove poslovanja gospodarstvenika. I ono što je posebice bitno, da ispravlja nepravdu koja se dogodila zbog formule u zakonu gdje je sa početnih 39 ona pala na 36 i sada njezino dizanje na 40% je zapravo vraćanje na poziciju 2008. vraćanje na poziciju 2008. Nijedan poslodavac ne može imati argumente da u ovom trenutku minimalna plaća od 40% prosječne u ekonomskom smislu za njega nije održiva jer iz podataka o blokiranim poduzećima i obrtnika je jasno vidljivo da blokirana poduzeća u prosjeku imaju, poduzeća čiji su žiroračuni blokirani, jednog zaposlenika, a privatni poduzetnici odnosno zanatlije, obrtnici koji su u blokadi 0,6 zaposlenog u prosjeku i da visina pravničkih primanja, plaće, a posebice ne minimalne plaće ne može biti razlogom njihovog lošeg financijskog stanja. Ali za nas je ono bitnije, ako već imamo institut minimalne plaće da li je ona isključivo ekonomsko-gospodarskog značaja i kriterija ili i socijalnog. Da li činjenicu da je Hrvatska se odlučila zakonom, a podsjećam vas do 2008. je bio u kolektivni ugovor o minimalnoj plaći ne zakon, dakle to je bilo prepušteno kolektivnim pregovorima. Da li je najvažniji razlog nacionalne minimalne plaće socijalna kategorija, socijalni element zaštite, dohodovna jednakost, da. Da, to je smisao minimalne plaće. S obzirom da i u očitovanju Vlade nisam našao nijednu zamjerku takve prirode osim što su se požalili da im nismo davali dovoljno podataka i obećanje da će oni to napisat bolje, ljepše i pametnije a to je već stara praksa, apeliram na većinu u Saboru kad bude glasanje o tome da ovaj zakon pustite u drugo čitanje. Možda u međuvremenu Vlada dođe i sa svojim. Možemo tad objediniti raspravu pa vidjeti dva modela koji će bit bolji. Ako ne omogućite i drugo čitanje, puštanje u drugo čitanje ovog prijedloga zakona šaljemo opet poruku da doista nije bitno što se predlaže nego tko predlaže. Ako ne, onda bismo prešli na raspravu. Otvaram raspravu. Prva je u ime Kluba zastupnika SDP-a uvažena zastupnica Vanja Posavac. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Klub SDP-a Hrvatske neće podržati izmjene Zakona o minimalnoj plaći koji predlaže Klub zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada. Klub zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada predlaže postepeno povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći s početnim 39% na 50% tijekom ohoho godina do 2018.godine. Postojećim Zakonom o minimalnoj plaći visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje u lipnju tekuće godine te se njezin porast veže uz realan rast BDP-a iz prethodne godine prema objavi Državnog zavoda za statistiku. Činjenica je da je minimalna plaća već tri godine 2814 kuna bruto, no da bi se zakon mijenjao treba ga i mora ga se uskladiti sa socijalnim partnerima. Ovaj prijedlog kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada uistinu se ne temelji na prethodnoj analizi službenih podataka o djelatnostima, sektorima u kojima se isplaćuje minimalna plaća, a posebno ne o razlici podataka o prosječnoj plaći isplaćenoj u pravnim osobama, u odnosu na prosječnu plaću u gospodarstvu. Također, ovakav prijedlog ima više manjkavosti od postojećeg normativnog rješenja. Usporedba minimalne plaće s prosječnom bruto plaćom ima nedostataka koji se naglašavaju u uvjetima krize. Institut minimalne plaće uistinu može imati izravne učinke na kretanja na tržištu rada. Ovim prijedlogom izmjena to nije procijenjeno. Izmjene ovog instituta moraju se prethodno raspraviti i usuglasiti sa svim socijalnim partnerima, a pregovori Vlade RH sa socijalnim partnerima su u tijeku i vode se vrlo ozbiljno. Činjenica je da prema sadašnjem Zakonu o minimalnoj plaći postojeći izračun ne uvažava rast troškova života, a s druge strane minimalna plaća ne održava stanje u kojem se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Upravo je zato Ministarstvo rada i mirovinskog sustava pokrenulo pregovore sa socijalnim partnerima kako bi se izradio zajednički prijedlog i kako bi on bio što bolji. S obzirom da se u intenzivnom socijalnom dijalogu dogovara novi Zakon o minimalnoj plaći koji će uvažavati sve socijalne partnere klub SDP-a neće podržati prijedlog izmjena ovog zakona koji ide od strane Kluba zastupnika Hrvatskih laburista stranke rada. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista stranke rada obratit će nam se uvažena zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ma evo čisto radi pojašnjenja Vlada je Saboru dakle predložila da odbije prijedlog Zakona o minimalnoj plaći kojim su laburisti zatražili postupno povećanje minimalne plaće s 39 na 50% prosječne plaće s jednim od najjačih argumenata, odnosno s obrazloženjem da takvo rješenje nije uzelo u obzir makroekonomske pokazatelje. Dakako prihvaćamo takvo mišljenje Vlade, ali zar stvarno Vladi trebaju makroekonomski pokazatelji? Mislim da sve te naše analize koje smo trebali po Vladi napraviti su bespotrebne jer te analize svakodnevno što se tiče minimalne plaće vidimo nažalost na cestama. To su jedni od najuvjerljivijih makroekonomskih pokazatelja za nas laburiste, a nadam se i za Vladu. Interesantno je to kada se raspravlja o minimalnoj plaći onda su nam važni jasni makroekonomski pokazatelji, a kada razgovaramo o prodaji državne imovine onda ama baš nitko ne treba znati nikakve pokazatelje i nikakvu računicu što će ta prodaja državne imovine građanima donijeti. Nesporno je to kako povećanje minimalnih plaća znatno poboljšava život radnika s niskim primanjima bez da ima ikakvu negativnu posljedicu kao takva ni na rast nezaposlenosti pa ni na više cijene. Teško je bilo kome pa mislim čak i Vladi osporiti one pozitivne efekte koje bi povećanje minimalne plaće pogotovo uzimajući u obzir učinak na osobnu potrošnju kao komponentu BDP-a to povećanje imalo. U RH minimalna plaća nije se mijenjala 3 godine, točnije od 1. lipnja 2009. iako je kumulativan porast cijena u navedenom razdoblju bio 5,9% a i udio minimalne bruto plaće u prosječnoj bruto plaći snižen je tako sa 39% na 36,5% u veljači ove godine. Uzimajući u obzir i činjenicu da HNB predviđa daljnji porast cijena od 3,5% jedan od makroekonomskih pokazatelja ukupni kumulativni porast cijena u odnosu na razdoblje kad je minimalna plaća posljednji put mijenjana bio bi 9,6% što uz nepromijenjenu minimalnu plaću nepovratno gura još oko 10% radništva ispod ispod one granice siromaštva. Stopa rizika od siromaštva u RH raste. To je isto jedan od makroekonomskih pokazatelja koga laburisti evo nisu napravili.

i od 2008. kada je iznosila 17,4% raste. Sve više i više raste i dohodovna nejednakost u Hrvatskoj. Koeficijent nejednakosti u Hrvatskoj 2010. godine iznosio je 0,32. Dohodovna nejednakost također raste, a minimalna plaća ostaje ista. Ovo su makroekonomski pokazatelji u RH. Stopa Stopa materijalne deprivacije stanovništva, a to je ona stopa koja označava postotak osoba koje si isključivo zbog financijskih razloga ne mogu priuštiti najmanje tri od devet stavki točne kriterija materijalnog oskudijevanja i ta stopa iznosi 32,2%, a siromašni čak 57,2%. Još jedan makroekonomski pokazatelj u RH. Hrvatska Hrvatska je u grupi 11 europskih zemalja s najnižom minimalnom plaćom u onoj grupi od 100 do 400 eura, a prema njezinom iznosu prva, a prema kupovnoj moći četvrta. Netko će zasigurno od ovih koji neće prihvatiti ovaj zakon Hrvatskih laburista reći da podatke o iznosima minimalnih plaća u EU ne treba uspoređivati s iznosim minimalnih plaća u RH, ali možemo ali možemo i dapače trebamo uspoređivati trendove koji ovise na visinu minimalnih plaća. Minimalna plaća s godinama u svim zemljama EU raste, a u RH ostaje ista. Troškovi života svakodnevno rastu zbog poskupljenja najosnovnijih potreba od hrane, energije, grijanja, vode, veći nam je PDV, zbog toga je nužno štititi kupovnu moć onih minimalnih priroda onih minimalnih priroda održavanjem kakve takve razine minimalne plaće. Zamjera nam se dakle da nismo uzeli u obzir sve te makroekonomske pokazatelje. Ponavljam, mislim da su svima itekako poznati, vidljivi gotovo opipljivi na svakom koraku. S obzirom na to da Vlada pregovara intenzivno sa sindikatima i poslodavcima o povećanju minimalne plaće za očekivati je da će do izmjene Zakona o minimalnoj plaći i doći i to je dobro. S obzirom da smo danas u ovom domu svjedoci toga kako predložene izmjene zakona koje predlaže oporba trebaju dosta dugo vremena da dođu na raspravu ovdje, za ovu govornicu. Onda smo zadovoljni jer barem Vlada može pročitat prijedloge, može ih dobro analizirati, može za sve one pokazatelje koju nije predlagatelj zakona, a u oporbi je uspio dokazati, i pokazati i dati da će se zato ipak potruditi Vlada i da će onda Vlada sa nekakvim svojim boljim i kvalitetnijim prijedlogom bolje analiziranim, sa bolje obrađenim makroekonomskim pokazateljima u RH doć ispred ovih istih ljudi saborskih zastupnika u ovom visokom domu, da bismo prihvatili njihov prijedlog zakona. I to nas veseli. Zadovoljni smo, tim više što smo iznašli konačno model po kome ćemo Vladu natjerati da bude aktivna i da sagledava i vidi one probleme koji u hrvatskom društvu jesu na prvom mjestu, koji bi kao takvi itekako trebali imati prioritet. Dakle, jednostavno oporba da u proceduru svoj prijedlog zakona, Vlada ga uzme u razmatranje, pročita, analiziran, neprihvati, ali nakon mjesec, dva Vlada da svoj prijedlog zakona u ovaj Sabor koji se kako takav prihvati. Svaki model koji rješava koliko toliko nezavidan položaj građana Hrvatske, dobro došao je bez obzira da li dolazi s lijeve strane, s desne strane ili od bilo kuda, ako kao takav ima svoju ozbiljnost, svoju težinu i rješava barem jedan od nagomilanih problema. I zaključno, u 8 mjesecu bruto plaća u RH iznosila je 7977 kuna i bila je za 183 kune 183 kune veća u osnovu na 7 mjesece ove godine. Neto, bruto plaća iznosila je 5541 kunu i veća je za 125 kuna u odnosu na onu u 7 mjesecu. Ako rastu prosječne plaće morale bi rasti i minimalne plaće. S druge strane, minimalna plaća razmjerno je opterećenija porezima i namjenskim porezima od visokih plaća, i to zbog limitiranja one najviše osnovice za uplaćivanje doprinosa za mirovinsko osiguranje. Evo, ako ništa drugo, a onda čak i zbog svega ovoga socijalno ugrožena skupina biva stavljana u još nepovoljniji položaj. Hvala lijepo. Vaše izlaganje izazvalo je 2 replike. Prva je ona uvažene zastupnice Vanje Posavac. **Posavac, Ponavljam još jedanput, dakle klub SDP-a nije i nisam rekla u ime kluba da smo mi protiv toga da se Zakon o minimalnoj plaći mijenja. I kao što sam rekla priprema se, dakle novi Zakon o minimalnoj plaći, ali dakle on se mora usuglasiti sa svim socijalnim partnerima, ić uz realne brojke, ali isto tako uz taj zakon se priprema i svi mehanizmi koji će pratiti one grane koje su već i imaju vrlo velikih problema. dakle što se saslušaju svi socijalni partneri donijeti će se novi zakon koji će biti predložen u ovom Hrvatskom saboru. Pa evo, poštovana kolegice koliko ste spremni na konsenzus oko minimalne plaće, mislim da ćemo ubrzo imati prilike vidjet, a dobro je predlagatelj zakona predložio da se dakle ovaj prijedlog zakona stavi u drugo čitanje pa da onda 2 zajedno, zakona koji se odnose na istu tematiku dođu na dnevni red kako bi se mogli uspoređivati, jedan drugoga nadopunjavati kako bi se donio najbolji mogući odgovor i najbolji mogući zakon za sve one koji imaju minimalnu plaću. Hvala lijepo. Sljedeća je replika, ona uvaženog zastupnika Bore Grubišića. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa. Kolegice Tireli vidite kako ste vi zaista argumentirano iznijeli sve podatke, međutim to od Vlade za ovih godinu dana nismo čuli niti jedanput. Nismo čuli ni naznake da bi Vlada mogla pokrenuti ovaj postupak. Zbog toga oni se od ovih vaših prijedloga skroz tresu, oni se jako tresu kao i od primjedbi EU u svezi nekih drugih stvari. Kao će uopće oni o tome raspravljati i razmišljati kad njih obuzimaju špijunske afere, špijuniranja tajkuna i ne znam ni ja koga, jer to je njihov glavni zadatak da ne vrše ono zbog čega ih je narod građani ove Republike izabrali. Lijepo ste ovo izračunali, da je ovih 40% 2830 kuna bruto, bruto minimalni, minimalna plaća. I ovaj prijedlog dakle vrši korelacija, odnosno da se vrši povećanje minimalne plaće tijekom godina koje su pred nama, a one obuhvaćaju i period ili vremensko razdoblje ulaska Hrvatske, nadajmo se Hrvatske u EU sa 42 do 50% do 2018.godine bilo bi odlično, kada bi se provelo. Nažalost, čini mi se da se ova Vlada bavi nekim drugim stvarima i da minimalna plaća je njoj, njena zapravo minimalna briga i ništa drugo. Hvala lijepa. Hvala gospodine Grubišić. Da, slažem se i to sam isto spomenula da bi trebalo znati koji su nam prioriteti, očito ih ne znamo. Ma nisu ovo nikakvih argumenti koje sam ja danas iznijela jer to nisu makroekonomski pokazatelji, pa kako takvi onda Vladi ne znače apsolutno ništa da bi uopće dala svoje mišljenje o ovom prijedlogu zakona da bi uopće netko od Vlade sjedio ovdje pa mislim da su onda to najbolji pokazatelji u biti koliko je Vladi ustvari stalo do minimalne plaće s obzirom na to koliko predstavnika Vlade danas sjedi ovdje sa nama. Hvala lijepo. Sljedeću raspravu u ime kluba HDSSB-a imat će uvaženi zastupnik Zoran Vinković.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo na samom početku a vezano je za prošlu točku ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama klub HDSSB-a će podržati ovaj prijedloga zakona, a istovremeno evo ja koristim ovu priliku i upućujem izraze sućuti utamničenom hrvatskom generalu Branimiru Glavašu obzirom da mu je umrla sestra i nadam se evo da će se tim izrazima sućuti pridružiti svi zastupnici. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći potrebno je i reći da nama nisu potrebni toliko makroekonomski pokazatelji

iako tvrdim da to nije samo rezultat ovih nekoliko mjeseci ili gotovo godinu dana Kukuriku koalicije nego ti rezultati se protežu i nekoliko godina unazad i nisu samo vezani za svjetsku ekonomsku krizu nego su vezani za ono što smo i sami izmislili za kriminal i korupciju koja dugo vremena vladao Hrvatskom tako da danas imamo i pad bruto nacionalnog dohotka, imamo pad gospodarske aktivnosti, imamo daljnje povećanje zaduženja, imamo daljnji pad standarda, imamo osiromašene građane RH, imamo uništen srednji sloj, imamo na kraju krajeva inflaciju koja se kreće između 5 i 7%, imamo na djelu jedan neoliberalni koncept neoliberalni koncept koji nema nikakve veze više sa socijaldemokracijom niti a moram napomenuti da je ona da je prva socijaldemokratska stranka 1892.godine nastala upravo u Slavoniji, imamo stalna poskupljenja struje, plina, goriva, fiksnih naknada, imamo povećanje PDV-a, imamo činjenicu da na jednoj nogometnoj utakmici i to želim uvijek ponoviti uz one silne hrvatske zastave i uz pobjedu Hrvatske reprezentacije imamo i transparent u Slavoniji "Prodajem prasce" da imamo u Slavoniji slično kao u Dalmaciji umjesto zimmer frai imamo prodajem prasce, prodajem jaja, prodajem sve što imam u kući upravo iz razloga što niti ovih godinu dana, a niti onih 8 godina prije ja bih rekao niti ovih 20 kada smo trebali postati Švicarska jednostavno nema načina izlaska iz ove dugotrajne krize koja nije svjetska nego je Hrvatska, koja seže i od pretvorbe i privatizacije, seže sve ovo vrijeme i sve ovo vrijeme se ti problemi sve više i više gomilaju i imamo sve više i više siromašne građane, imao obitelji koja koja bez obzira na visinu ove minimalne plaće koja je u ovom trenutku negdje bruto 2830 kuna ili 3000 kuna ne mogu niti prehraniti svoju obitelj, ne mogu školovati svoju djecu, imamo i one pa ja bih rekao ljude koji su pošteno radili svojih 40, 45 godina a sada su svedeni na socijalnu skrb. Očekuje se prvenstveno od lokalne samouprave ne od centra za socijalnu skrb ili države da dobiju one bonove za Božić, za Uskrs 100, 200, 300 kuna da dobiju jednostavno mogućnost da i te najveće kršćanske blagdane, a ispričavam se svima onima koji nisu kršćani, dakle sve vjerske blagdane provedu u jednom ozračju da imaju kod nas za Uskrs se tucati onim jajima i pojesti onu kuhanu šunku ili za Božić ovdje u Zagorju pojesti onu puru s mlincima, a kod nas imati ono pečeno prase. S druge strane rekao sam da će klub HDSSB-a podržati podržati ovaj zakon. Smatramo da je ono minimalno povećanje neoporezivog dijela plaće koje smo također podržali jer smo očigledno jedni jedni od rijetkih koji su svjesni u ovoj državi kako žive obični građani, kako ne žive državni dužnosnici i saborski zastupnici itd. jer svatko od nas ima plaću između 17 i 20 tisuća kuna, a uvijek tu sada volim spomenuti predsjednika Državnog izbornog povjerenstva koji ima koeficijent 6,42, to je plaća adekvatna negdje 25 tisuća kuna i nitko u ovoj državi mi ne može objasniti što on radi u vremenu kada nisu izbori? Da li provjerava registar birača? Da li provjerava popis birača ili se jednostavno odmara čekajući neke izvanredne izbore u Republici Hrvatskoj. Međutim, i ovaj Zakon o minimalnoj plaći i ovo povećanje neoporezivog dijela plaće koje će bitno, dakle ovaj zakon mora i definitivno je vezan kao zakonom o spojenim posudama i sa onim iznosom neoporezivog dijela plaće mora biti svakako vezan sa onim najvažnijim, a to je podjela, pravedna podjela. Toliko smo se naslušali one pravednosti od predsjedničkih izbora pa do plana 21 koji više ne postoji, pretvoren je u plan 25, možda uskoro u 30, ali ta pravedna financijska podjela kolača, tog poreznog dijela koji uplaćuju svi građani Republike Hrvatske i konačna prava decentralizacija koja će omogućiti svim nivoima države kako centralnoj državi, tako i lokalnoj samoupravi i regionalnoj samoupravi na koju je bačen najveći teret. Jer niti jedan građanin koji ima minimalnu plaću neće doći kod premijera Milanovića ili kod predsjednika Republike. Doći će prvo kod načelnika, gradonačelnika i župana jer mu sutra isključuju struju, sutra mu isključuju plin, sutra mu isključuju vodu, djeca mu nemaju šta jesti. Prvo dolaze u lokalnu samoupravu. Međutim ta ista lokalna samouprava, gospodine Rađenoviću Zagreb ima 6 milijardi ili 7 milijardi kuna i sve radite kako bi svi ovi zakoni bili upereni kako smijeniti Bandića, a ne vidite da 99% Hrvatske postaje sve siromašnije i siromašnije, posebno Slavonija, Baranja i Srijem. Posebno oni, ali isto tako i Dalmacija. I da nema turizma u Dalmaciji imali bi opet prosjake i sinove, sasvim sigurno. Nađite način pa smijenite Bandića, ali na drugi način, ne na uštrb Hrvatske. Dakle prvo ti građani i ne samo ti koji imaju minimalnu plaću nego i oni koji nisu 9 ili 10 mjeseci primili plaću, bez obzira na ovaj novih zakon, pa i onih 323 000 koji dan danas nemaju niti za kruh niti za mlijeko koje se danas prolijeva po Slavoniji. Možda je ovo prilika i o tome pričati. Ova Vlada i ovo Ministarstvo itekako je vezano za Zakon o minimalnoj plaći jer uništavanjem stočarstva i svih tih farmi za koje uostalom i ova država izdvojila silne novce u silnim programima, ponovno će se povećati nezaposlenost i ponovno će mnogo od onih koji danas dobivaju kakvu takvu plaću u kakvoj takvoj poljoprivrednoj proizvodnji i osiguravaju normalan život svojoj svojoj obitelji završiti na onom Zavodu za zapošljavanje gdje mnogi mladi ljudi neće moći pronaći ono što je nekad bilo sa faksa na posao, a ja tvrdim da se danas ne ide sa faksa na posao nego se ide sa faksa na Zavod za zapošljavanje. Onda tamo u onim vestern romanima je to bio Bud Hill, dakle ja o tome govorim. I ova Vlada, ali i ovo Ministarstvo mora shvatiti da se problem ne rješava niti mliječnim niti sirnim paketima nego da ova Vlada treba pomoći prije svega hrvatskim proizvođačima, a ne onima koji te hrvatske proizvođače guši. gospođo Nansi ovo nije bila makroekonomija, ovo je bio jedan presjek stvarnog stanja u Hrvatskoj gdje 90% stanovništva živi na rubu bijede, živi na rubu egzistencije i vjerujem da sve ovo što se dešava ovdje, a dešava se i u mnogim drugim gradovima, ovdje iza nas na Markovom trgu da će mnoge od nas ili ću preformulirat, da mnogi od nas neće smjeti izići pred taj narod. Pa zato ja pozivam i apeliram da shvatimo u kakvom životnom društvenom okruženju živimo, da ovo nije više ni Švicarska ni Amerika, da svi građani žele živjeti a što i piše u ustavu Republike Hrvatske, bar u onom starom prije nego što ga je Šeks malo preformulirao, ali nije u tom dijelu bitno, bitno je izmijenio stavke da svatko ima pravo živjeti dostojno od svoga rada. Socijaldemokrati to vam je bio i osnovno načelo vašeg socijaldemokratskog programa, bar se ja sjećam programa tog. Ali očigledno je 90% vas zaboravilo i šta je socijaldemokracija i zaboravilo osnovne odredbe Ustava. Dakle, klub HDSSB-a će podržati. Na svaku repliku ću sa zadovoljstvom odgovoriti. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku. Ja bih samo prije ipak zamolio sve zastupnike da se drže teme. Uvaženi zastupnik Damir Tomić ima repliku. Hvala lijepa. Evo zapisao sam si tu hrpu stvari, ali malo je vremena pa ću se sjetit riječi mog gradonačelnika gospodina Vinkovića da je on unio dašak socijaldemokracije u Hrvatsku, HDSSB pa mi je drago što nas je podsjetio na kriminal i korupciju u pretvorbi i privatizaciji u kojoj su prednjačili članovi njegove partije. Žao mi je što smatra da su oni jedini koji shvaćaju kako žive hrvatski građani. To je naprosto nonsens. Trebamo postaviti pitanje koliko su oni pridonijeli da u Slavoniji građani žive upravo tako, koliko je on osobno pridonio uvođenjem prireza u gradu Đakovu kada stalno spominje Plan 30. Možemo zvati Đakovo Plan 10, hoće li uskoro biti Plan 15? To je sve jedan začarani krug u kojem svatko ima svoj dio odgovornosti. Hvala lijepo. Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Vi ste, jel' replika ili povreda Poslovnika?

ovdje se radi o vrijeđanju zastupnika iako smo mi dobri prijatelji, ali mislim da bi gospodin zastupnik sve ovo što je rekao u Saboru trebao otići u prvo Državno odvjetništvo i ako ima podatke o kriminalu, pretvorbi i privatizaciji a on vrlo dobro zna da jedini koji je pričao o tom kriminalu sam bio upravo ja, ali evo. A sad ako mogu repliku. Ne tražim da mu date opomenu jer to ionako nema smisla jel'. Dakle, ja nisam čuo ništa novo niti sam čuo nitijednu riječ koja bi rekla da zastupnik ili klub HDSSB-a nije u pravu kad je iznio ove podatke. Što se tiče prireza od 10% gledajte on je uveden dok sam ja bio predsjednik SDP-a i gradonačelnik. Tako da, i to jednoglasno je bilo i taj prirez je bio korišten u izgradnju komunalne infrastrukture. I grad Đakovo je bio jedini koji nije uveo prirez dugi niz godina, međutim je bio prije svega prisiljen na uvođenje prireza s obzirom da smo imali jedno dugo vrijeme gotovo 8 godina kada niste mogli povući određena sredstva osim iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jer niste bili podobni tada za kapetana s malo vitra. Dakle, gospodine Tomić ja znam da vi niste pali s Mjeseca, niste pali s Marsa, da smo do 2009. bili u istoj političkoj opciji i da je prirez uveden koliko se ja sjećam 2006. godine i da nije bio opterećenje za građane obzirom da oni koji su imali minimalna primanja nisu uopće plaćali prirez. I taj prirez od 10% je jedan od najnižih u RH i mislim da danas osim Zadra ako me pamćenje služi nema nitijedne općine, grada koji nije Dobro vi ste posebna državna skrb. S druge strane dakle osim Zadra da su sve jedinice lokalne samouprave uvele daleko veći prirez od 10%. prirez od 10%. S druge strane i završavam, vidim jer sam morao i odgovarati gospodine potpredsjedniče, s druge strane mislim da bi mnoge jedinice lokalne samouprave trebale s obzirom da se vrši ovaj nesrazmjer u podjeli financija trebale proglasiti jedinicama od posebne državne skrbi. Nažalost, i sve u Slavoniji. Hvala lijepo. Ja bih ponovno molio prvo da se držimo teme, a drugo da se držimo vremena. Svašta smo sad u ovoj raspravi čuli o svemu i svačemu pa ovaj ipak onda da se držimo teme, a i vremena. Želi li predstavnik predlagača? Hvala gospodine potpredsjedniče. Da se vratimo natrag na temu, prešli smo na lokalnu samoupravu i svakamo. Shvaćamo zašto Vlada odbija ovaj prijedlog. Mora se dogovoriti sa socijalnim partnerima, onima od kojih mora dobiti svoje mišljenje. Shvaćamo zašto klub SDP-a odbija ovaj prijedlog. Mora prihvatiti ono što mu njegova Vlada šalje i ne može drugačije napraviti i tako se cijelo vrijeme ponaša. Da je to razlog zašto je ovaj Sabor na ovakvoj cijeni u svim javnim mišljenjima, jeste. Nažalost, ništa se promijenilo nije. Ovo pitanje koje smo prijedlogom ovog zakona potegnuli nije zapravo ni pitanje makroekonomije ni pitanje ovakvih i onakvih pokazatelja, ni pitanje mogućnosti gospodarstva. Metode za dobivanje dostojne minimalne plaće mogu se uvijek naći i uz ovakve mogućnosti gospodarstva. Ovo je pitanje ljudskog dostojanstva i elementarne pristojnosti. Bruto plaća od 2800 kuna koja iznosi 30 i toliko posto prosječne plaće je ne samo nemoguća za preživjeti nego i uvredljiva za one koji je dobivaju. Srazmjerno je jednostavno tražiti makroekonomske podatke iz perspektive ovoga trga tu vani i plaće od 15, 20 ili koliko već tko ima kuna. Naravno da takvu osobu interesiraju tablice sa makroekonomskim podacima koje zapravo ima na internetu ako je hoće potražiti, ali ih ne zanimaju argumenti zbog kojih se ovakav prijedlog zakona nalazi u Saboru. Ti argumenti su na tržnici, u tramvaju, na cesti, ti argumenti ovdje svako toliko fućkaju pred vratima ovog Doma. E sad, ako Vlada nema osjećaja za te argumente meni je može biti samo žao jer neće dobro proći. Kolač društvenog bogatstva u Hrvatskoj po prilici se ne mijenja, takav je kakav jeste. Ako danas imamo toliko stotina ljudi, stotina tisuća ljudi blizu granice siromaštva i ispod nje to samo znači da je neko od tog kolača odrezao malo više. I ono što je naša zadaća ovdje jeste da uspostavimo društvenu ravnotežu ili će stvar eksplodirati. Ako trojica kupe nove ferrarije, šestorica se moraju naći na kontejneru, ako nema novog društvenog bogatska. Ako su te ferrarije zaradili tako da im je firma procvjetala i donijeli novac izvana ok krasno. Međutim, ako to nije slučaj neko mora na kontejner zbog tog ferrarija, nema drugoga, to je ono o čemu ovaj zakon priča. Vlada će kaže napraviti novi i bolji zakon, možda. To me podsjeća na jednu izjavu kad jedan gospodin, ne znam gdje je sada ali pretpostavljam negdje na čudnom mjestu, rekao sagradit ćemo ljepši i stariji most. I Vlada će napraviti novi i bolji zakon samo ne zna se kada i ne zna se kako. Iskreno govoreći ne mogu naći u ovoj državi puno ljudi koji će u takvu rečenicu povjerovati. Čitavo vrijeme se priča kako treba zapravo dobro izanalizirati našu ekonomsku situaciju, vidjet dal se ta minimalna plaća može pomaknuti prema prosječnoj, mi si to najvjerojatnije ne možemo priuštiti. I to pričaju isti ljudi koji će vam u drugoj rečenici reć, pa šta je vama ljudi, mi cijene energije moram izjednačit s Europskima mi smo u EU. Jel mi jesmo u EU za 6 mjeseci i te cijene moramo izjednačit, ali kad imat recimo u minimalnoj plaći ili neke druge, neću reći privilegije, neka druga ljudska prava zapravo, onda je rečenica čekajte polako to moramo analizirat, prodiskutirat sami sa sobom, sa socijalnim partnerima, vidjet makroekonomske pokazatelje, pa ćemo onda odbit. Nadam se da ovo nije zadnja riječ kluba SDP-a. Hvala Hvala lijepo. Imao 2 replike. Prva je ona uvaženog zastupnika Zorana Vinkovića. Uvijek se držim teme, a vezano je za ono što su dosadašnji klubovi govori, al raspravu o minimalnoj plaći ne možemo ovaj sagledati ukoliko ne vidimo cijelo okruženje koje je u Hrvatskoj, posebno ovo ekonomsko. Kolega Vuljanić, ja sam mislio da, obzirom da je ovaj vaš prijedlog 4. srpnja 2012. upućen u saborsku proceduru, obzirom da nisam bio na dvije sjednice Sabora, mislio sam da je ovo davno već apsolvirano, ali sad vidim da, evo na pragu 11 mjeseca da Vlada još uvijek nije otvorila otvorila tu priču sa socijalnim partnerima. Pa me zanima što je radila svo ovo vrijeme, što je radila na sprječavanju daljnjeg pada standarda svih građana RH. I doista ovdje nisu potrebni ni ekonomski instituti, nisu potrebni ni veliki znanstvenici da, dovoljno je da iziđemo van na ulicu i da vidimo da svako jutro, pa i o u ovom Zagrebu kojem ima neke gospodarske aktivnosti, koji ima veliki proračun, ljudi kopaju po kontejnerima. Da u Slavoniji sve manje i manje radnih mjesta ima, da oni koji žele živjeti od svog rada više ne mogu živjeti jer su troškovi proizvodnje litre mlijeka veći nego što dobiju od velikih prerađivača. To ja pitam sada neke, što je radilo i Državno odvjetništvo, što su radile institucije pravne države kada je sve otišlo, rekao je jedan Srpski pjevač u "Honduras". Hvala lijepo. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Bore Grubišića. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Ja bih htio podsjetiti kolegu Vuljanića da ono što je rekao o nekakvome mostu da je rekao zapravo "Trbinjski četnik kamiondžija Vučurović nakon prekomjernog ili uopće neprekomjernog topničkog bombardiranja Dubrovnika, kada su ga pitali što će biti s Dubrovnikom, on je rekao napravit ćemo mi još lepši i još stariji Dubrovnik." A što se tiče kolege Vinkovića koji vam je replicirao, pa naime treba samo biti, izreći činjenicu da je 3 litre mlijeka koje plate seljaci 1 litra vode u samoposluzi. Pa jel to normalno? Jel to normalna država i jel je to normalno da mi raspravljamo o 2830 kuna, danas u vrijeme kada je jedna potrošačka košarica veća nego što je prosječna plaća u RH. Pa kao će onda oni sa minimalnih 2830 uopće preživjeti u Hrvatskoj. Hvala lijepo. **Vuljanić, Nikola (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala. Naravno, ima pravo kolega Grubišić, zapravo je sramotno ovdje razgovarati o tome, o nečemu što bi trebalo bit elementarno ljudsko pravo i trebali bi trebali bi se jednostavno svi skupa zabrinuti, pa za boga milog što si ti ljudi misle o državi, o sebi, o nama sa 2830 bruto, dakle sa 2200 neto, dajte o podijelite na 30 dana ćete vidjeti kako stvari izgleda. A ono što me uvijek užasava u izjavi svake Vlade ovo je jako lijepo što ste rekli, ali mi ćemo napraviti bolji i pametniji. U svom nastupnom govoru premijer je rekao poslušat ćemo svaki prijedlog koji je konstruktivan, koji, znate što je rekao ne moram ponavljati. Od čitave te koncilijarnosti nije ostalo ni k, nije ništa ostalo, nije ništa ostalo, postupak je identičan onom kako se je ponašala Vlada, Sanaderova, na dlaku, od slova do slova. Hvala lijepo. Nemamo više prijavljenih pa zaključujem raspravu o ovom prijedlogu zakona. Glasovanje će biti kada se steknu uvjeti za to.